Филип Попов е тук – и тялом и духом е тук, така че първият човек, който преброявам, е Филип Попов. Господин Попов, преброяваме Ви още веднъж – тук сте. Виждаме Ви, всички Ви виждат. Да не се отречете от себе си после.

С огромно прискърбие трябва да Ви съобщя, че броят на присъстващите е 116. Някой да е дошъл по-късно, да не сме го записали? Това

Това е окончателната бройка. Няма как да продължим заседанието. Закривам заседанието. Следващото заседание на Народното събрание – утре, 12 ноември 2020 г.,